Шановні колеги, починаємо роботу. Ми або заходимо зараз у питання, тоді… Продовжуємо? Да, продовжуємо. Ну, пройдемо це питання, в наступне візьмете. (Шум у залі) Зави немає. Давайте заяву.

Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Надійшла заява від двох фракцій про перерву з заміною на виступ. Виступати буде… Сергій Іванович, ви виступаєте? Сергій Іванович Рахманін. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Мушу визнати декілька сумних речей. Ці сумні речі називаються "порушеннями Конституції, закону, Регламенту, чинних правил". Зокрема, нагадаю, що відповідно Закону про Кабінет Міністрів, відповідно до Закону про Регламент кандидат у Прем’єр-міністри мав виступити перед фракціями на вимогу фракцій. Цим правом фракцій було знехтувано, хоча хоч, щонайменше, дві фракції вимагали цієї зустрічі. Я нагадаю, що відповідно до Конституції, чинного законодавства і Регламенту кандидат в Прем’єр-міністри не просто мав пройти перед фракціями, він ще й мав можливість надати можливість представникам фракцій ознайомитися з кандидатами на посади міністрів, а фракції і народні депутати мали отримати можливість поставити цим кандидатам питання. Відповідно до чинного законодавства можна було подавати не списком, як знову котів в мішку, а поіменно, тому що велика кількість питань, на превеликий жаль, залишилась без відповіді. Я розумію, що за цих умов економіка має бути економною, але я не розумію, яким чином новий уряд збирається долати проблеми в економіці без економічного блоку. Я 30 років спостерігаю за політикою, це перший випадок в історії України, коли ми маємо уряд без економічного блоку. Дякувати Богові, що у нас хоча б міністр фінансів є. Наша фракція і фракція "Європейська солідарність" наполягає на тому, щоби ми все ж таки отримали можливість поіменно голосувати за кожного кандидата в міністри, і щоб кожна фракція отримала можливість поставити питання кожному з кандидатів у міністри, до великої кількості з яких у нас, на превеликий жаль, є питання. Дякую. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду… Питання про призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України згідно статті 83, 85, 114 Конституції України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій,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 Пропонується наступна процедура розгляду цього питання. Надати до 10 хвилин виступу Прем’єр-міністру України для представлення кандидатів на посаду членів Кабінету Міністрів України. На виступи від депутатських фракцій і груп та обговорення відводиться 21 хвилина. І на виступи від народних депутатів, так, як і домовлялися, до 6 хвилин. Всього регламент розгляду питання – 40 хвилин. Переходимо до розгляду питання. До слова запрошується Прем’єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Шановний пане Президент, шановний пане Голова Верховна Ради, шановні пані і панове народі депутати! Ми можемо багато що сьогодні говорити, але формування уряду сьогодні є життєво необхідним для нашої держави. В цьому запропонованому складі уряду є поєднання молодості і досвіду, є поєднання амбіцій, є поєднання професіоналізму і наполегливості, енергії і втілення змін, необхідних для цього на цього на сьогоднішній день. Уряд, який не буде ховатись у Фейсбуці, буде виходити до людей і вирішувати їх проблеми. Наш пріоритет – це добробут громадян. І, дозвольте повторити, як сьогодні вже казав Президент, це не уряд технократів, не уряд казнокрадів, не уряд крепких хозяйственников – уряд для людей. Тому, представляючи склад уряду, дозвольте сказати наступне коротко про кожного з запропонованих членів Кабінету Міністрів України. Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України – добре вам відомий Федоров Михайло Альбертович. Це є наш лідер по цифровій трансформації в Україні. Автор системи "Дія", яка сьогодні діє і працює – "Держава і я". Ми дійсно, Україна сьогодні є передовою в цьому, він буде продовжувати реалізувати розпочаті плани і не лише їх, а ще більші і цікавіші. Відомий український адвокат, заслужений юрист України, представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську – Резніков Олексій Юрійович. Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції та євроатлантичної інтеграції України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, глава Місії України при НАТО – пан Пристайко Вадим Володимирович. Бізнесмен, тепер уже державник з багаторічним досвідом в девелопменті, залученні інвестицій – міністр розвитку громад і територій України – юрист та економіст Чернишов Олексій Михайлович. Міністр внутрішніх справ України – заслужений економіст України, автор стратегії відновлення цілісності України, деокупації Донбасу Аваков Арсен Борисович. Магістр ділового адміністрування, кандидат економічних наук – міністр фінансів України – Уманський Ігор Іванович. (Оплески) Колосальний досвід, колосальна експертиза, один із топ економістів і фінансистів України. Міністр інфраструктури України – магістр економічних наук, фінансист, кандидат економічних наук Криклій Владислав Артурович Міністр охорони здоров'я. Людина, яка сьогодні до обіду стояла і рятувала людське життя і здоров'я за операційним столом, директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, кардіохірург, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії імені Шупика, заслужений лікар України, член Європейської асоціація хірургії вроджених вад серця Ємець Ілля Миколайович (Оплески) Людина, яка глибоко розуміє питання і проблеми галузі охорони здоров'я і яка буде лідером тих змін, яких ми всі очікуємо в цій галузі, позитивних змін. Олімпійський чемпіон України, неодноразовий учасник Олімпійських ігор, спортивна зірка України – міністр молоді і спорту – Гутцайт Вадим Маркович. Міністр у справах ветеранів України – генерал-лейтенант, командувач військами територіального управління "Північ", заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Бессараб Сергій Борисович. (Оплески) Магістр права, випускник університету Лондона – міністр юстиції України – Малюська Денис Леонтійович. Кандидат наук з державного управління, державник, учасник антитерористичної операції на сході України – Міністр Кабінету Міністрів України – Немчінов Олег Миколайович.

Зараз я скажу, це не просто так, прокоментую. Ні, не можна забути. Отже, міністр соціальної політики України. Кандидат наук, жінка, до вашої уваги, Лазебна Марина Володимирівна. І це початок гендерної експансії в цей уряд. Я батько двох доньок. Мене важко звинуватити в сексизмі, повірте. Тому у нас є ряд вакансій. У нас зараз є чотири вакансії в діючому уряді. І ми плануємо розширити ще два напрямки. Тому в першу чергу, звичайно ж, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками. І напередодні свята вітаю всіх жінок. Дуже поважаю, дуже люблю. І знаю, що серед жінок надзвичайно багато професійних… надзвичайно багато професійних, розумних і відповідальних людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, пан Прем'єр-міністр, будь ласка, займайте своє місце. Переходимо до обговорення. Шановні колеги, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

Герасимов Артур Володимирович. Шановні колеги, шановні українці! Чи буде "Європейська солідарність" голосувати за призначення цього уряду? Ні. Так само, як ми не голосували за призначення уряду Гончарука. Бо жодної користі від цієї зміни не буде. Бо, знаєте, є народна мудрість: кого не притули, але все рівно вийде Зеленський. Бо саме він несе відповідальність і за помилки попереднього уряду, і за помилки монобільшості в цьому парламенті, бо в залі сидять 250 "зеленських", і так само він буде нести відповідальність за новий уряд, бо це є уряд Зеленського. Різке падіння промисловості, катастрофічне падіння доходів державного бюджету, вбивство українського експортера, крадіжка грошей в українських пенсіонерів, бо саме так треба назвати не зроблено днями індексацію пенсій, – це питання особисто до вас, Володимире Олександровичу, і помилки особисто ваші. Ви знаєте, мені було дуже цікаво слухати виступ Володимира Олександровича, особливо в частині, коли він жалівся на закупівлі електричної енергії в країни-агресора. І ви знаєте, це була не тільки проблема, коли "слуги народу", монобільшість Зеленського тут у цій залі це голосувала, хоча я особисто попереджав про це ваше керівництво, але і тоді, коли особисто Зеленський підписав цей закон. А тепер жалієтесь. Також було дуже цікаво чути, що ви не керуєте правоохоронними структурами. Ну, ви знаєте, вся країна слухала плівки так звані Вовка. Після того вся країна, а майже весь світ, слухали плівки Труби. І ви знаєте, експертизи вже проведені, чиї там голоси. Цього "чорта" і дзвінок до Баканова, я думаю, навіть в селах обговорюють. І наостанок. Володимире Олександровичу, чути критику – це ознака дорослого політика, бо в цій залі розігрується не сценарій "95 кварталу", в цій залі вирішується доля країни. І це не про особисте, а про те, від чого залежить доля мільйонів людей. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, шановні друзі, шановний Прем'єр-міністре! Ви знаєте, за 28 років незалежності України це в нас 22-й уряд. мені довелося порахувати, скільки часу який уряд найкоротше провів свої повноваження. Це уряд Гончарука – 6 місяців і 4 дні. Я, в принципі, можу з цим погодитися, тому що, ви знаєте, Італія чи інші країни Європи і того в 50-х, 60-х, 70-х роках уряди мали по 3-4 місяці. Я би не хотів, щоб наступний уряд переплюнув попередній за часу перебування на своїй посаді. Бо ми за 28 років незалежності, друзі, мали різні уряди. Ми мали кабміни "червоних директорів", крепких хозяйственников, порятунку країни, національної єдності, у нас була ручна економіка, вона зрештою стала "самокатна" економіка в тому плані, що вона сама катилась куда-то, і ми не знаємо куди вона катилась ця економіка. Ми би не хотіли, щоб цей уряд орієнтувався на уряд попередників, яким сьогодні став Прем'єр-міністр Гончарук. І ми наполягаємо, пане Прем'єр-міністре, щоб ви прислухалися до позиції Президента України і українських громадян і невідкладно зробили все, щоб зупинити другий етап медичної реформи. Цього вимагає суспільство, цього вимагають ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Сьогодні погодитися Прем'єр-міністром України стати дуже непросто. Не меншою мірою не просто погодитися стати і міністрами різних напрямків. І ми бачимо з яким скрипом сьогодні йде пошук урядовців. Це говорить про серйозну кризу в українській політичній системі і в системі управління. Український парламент готовий допомогти, а не поглиблювати цю кризу. І я від імені депутатської групи "За майбутнє" хочу сказати, що ми підтримуємо позицію Прем'єр-міністра України голосувати сьогодні пакетом, так, як півроку назад цей зал пакетом голосував за уряд Гончарука. Але я б хотів, щоб ми так само розділяли і відповідальність, тому що, друзі, ми в одному човні, і цей човен пробив дно, і ми всі течемо. Давайте не топити кінцево українську державу і економіку України. Давайте створимо уряд національного порятунку, і кожен візьме частку своєї відповідальності. Дякую вам.

Але ця контрреволюція під масками нових облич. Так ось я хочу вам розказати, хто ці нові обличчя, які сидять зараз зліва. Нам намагаються зараз продати як нове обличчя нового міністра охорони здоров'я, який вже був міністром охорони за часів Януковича. Нам намагаються зараз сказати, що нове обличчя – це пан Гутцайт, якого ви вигнали зі списку, який у вас ішов 81 номером, тому що був занадто зашкварений. Тому що в нього бізнес в Росії, а його бізнес-партнери – це все ж таки люди, які зараз воюють в російській армії, це офіцери російської армії – його бізнес-партнери. І вважали його зашквареним в своєму списку, але пустили зараз керувати в уряд. У нас тут є пан Уманський, якого дуже добре всі знають, хто працює в сфері економіки. Але я вам скажу, коли ви нам розказували, куди нам треба передати в дитячі будинки іграшки, що пан Уманський свого часу підписав 79 мільйонів гривень, які були передані компанії Саші Януковича. Які потім через прокладки було виведені, а ці гроші мали піти на будівництво "Охматдиту". Тому, коли ви зараз розказуєте, куди треба передавати іграшки, ви краще подумайте, кому ви передаєте гроші, і куди ця людина вже свого часу їх відправляла. У нас міністр соцполітики – це людина, якого свого часу призначав на посаду Віктор Янукович як голову служби зайнятості. А ви знаєте, як при Віктору Януковичу отримували посади. Ну, і останнє. Ви знаєте, дуже важко собі уявити, як зал потім буде голосувати закон за землю, коли у нас взагалі немає міністра агрополітики. І я хочу вам нагадати, як багатьом з вас було соромно тиснути на кнопку за Кабмін, коли ви бачили там старого нового Арсена Авакова. Скажіть зараз, коли після справи Шеремета і знущань над волонтерами, вам вже несоромно буде голосувати, ні? Це нове обличчя в цьому новому уряді? Тому я хочу сказати одне, фракція "Голос" не буде підтримувати цей цирк і формування уряду Януковича. І я прошу кожного, хто сьогодні буде голосувати за цей уряд, десять разів подумайте, чи готові ви на такі нові обличчя.

Передаю своє слово Дмитру Наталусі. Шановний пане Президенте, шановні колеги, шановна президія, пане Денисе, шановні кандидати на посаду міністрів. В цій залі знаходиться людина, яка щонайменше двічі в своєму житті вже зробила неможливе. Вперше вона була обрана Президентом України. Вдруге вона забезпечила наявність в цій залі монобільшості, частиною якої ми всі є. (Оплески) Тому, незважаючи на пафосність цієї заяви, я думаю, що через 6 місяців дуже важких спроб ми очікуємо третього неможливого – це те, щоб уряд здійснив ті реформи, які справді були задекларовані партією "Слуга народу" і Президентом України під час своєї передвиборчої кампанії. Які це реформи. Ми говорили про багато проблем. І, повірте, мій комітет, який приймав звіт уряду разом з колегами з мого комітету, мали можливість поставити найбільш незручні питання. Але це неможливе було зроблено не стосовно минулого, а на повістці майбутнього. І саме про майбутнє ми і хотіли би поговорити. Ми хотіли би, щоб у майбутньому уряд займався не лише людиноцентризмом, а ми хотіли би, щоб саме ви займалися україноцентризмом. Щоб Україна і українці стали тим об'єктом, які є кінцевими бенефіціарами всіх ваших дій і всіх ваших реформ. І ми віримо, що ви здатні це зробити. Ми хотіли би, щоб Україну не сприймали більше як нужденну, як жертву, як молодшого брата. Ми хотіли би, щоб Україну сприймали як партнера, як конкурента і як суперника. Тому що саме в цей момент це буде означати, що ми почали нарешті відстоювати національні інтереси України. Не інтереси людей, які можуть бути різних національностей, різних посад з різними цілями і різною метою, а інтереси саме українців, з українським паспортом людей, які розраховують на нас, на пана Президента і тепер вже на вас. Ми хотіли би, щоби цей уряд, можливо, не став урядом прориву, але став урядом спокою. Тому що те, чого, мені здається, бракує людям, це насправді відсутності стресу. Політика і життя в країні, війна, економічні злидні – це безперервний стрес. І саме з його зниженням вам, напевно, належить поборотися. Ми зі своєї сторони спробуємо зробити все для того, щоб вам в цьому допомогти. І наостанок. Як голова економічного комітету, ми не раз робили зауваження уряду про те, що вони ідеологізують економіку. Але консенсус був такий, що люди розраховували на невидиму руку ринку, напевно, вона була насправді настільки невидима, що її рятівного ефекту за 6 місяців так ми і не відчули. Тому ми розраховуємо почути відчутну і видиму руку уряду, яка...

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, держава – це перш за все сервіси якісні або неякісні, це керівництво, яке здатне аналізувати, приймати рішення, щоб мінімізувати всі негативні наслідки. Наш парламент працює півроку, але рівень недовіри до парламенту і до уряду – вже 70 відсотків. Пане Прем'єр-міністр, невиконання плану за доходами склало 35 мільярдів. Запозичень в минулому році більше, ніж ми планували, на 70 мільярдів. Падіння промвиробництва тільки в грудні – мінус 8,3 відсотка. Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії – 11,8 В переробній промисловості видобувній падіння – мінус 4,5 відсотка. Що стосується моєї рідної агарної галузі, капітальні інвестиції скоротилися на 11,3 Дуже показова стала ситуація з заборгованістю по заробітній платі. Висить сьогодні заборгованість – 3 мільярди. Бюджет, пане Прем’єр-міністре, в прискореному режимі йде в прірву. Хаос і безлад у державному керуванні. Що потрібно робити. Кардинальні зміни курсу. Якщо, пане Прем’єр-міністр, ви і далі будете наполягати і не будете вникати в той закон, який голосується у Верховній Раді, про розпродаж української землі по правилах, яких нема в жодній європейській країні, навіть в світі, будь ласка, вникніть в це питання. Друге. Якщо ви далі будете продовжувати продавати державну власність в більшості випадків за безцінь, якщо далі ви будете тиснути на малий бізнес прийняттям відповідних законів і не будете підтримувати закони 2644 і 2645, то це означає, що ви не будете змінювати курс. І це означає, що у нас не буде майбутнього в цій країні. Минулий уряд запам'ятався лише одним позитивним – він вміє робити гарні презентації. А вас, пане Прем’єр-міністр, ми просимо від усієї фракції: вникніть, будь ласка, в той законопроект, який сьогодні розглядає Верховна Рада. Це не проект про обіг це тотальний розпродаж українських чорноземів. Зверніться до аграрних асоціацій, зверніться до фахівців і підтримайте, будь ласка, відкликання даного законопроекту. "Батьківщина" на цьому просить і наполягає. Дякую. Дякую. Бойко Юрій Анатолійович. Шановний пане Президент! Шановний спікер, новообраний Прем’єр-міністр! Шановні народні депутати! От у мене особисто зараз дежавю п'ятимісячної давності, тому що, коли 5 місяців тому за 20 хвилин до голосування з'являлися прізвища міністрів і за них… їх ніхто не бачив в очі, за них проголосувала більшість і потім за 5 місяців цей уряд втратив довіру людей, то я сподівався, що будуть, як мінімум будуть враховані ці помилки, і призначення нового уряду пройде більш цивілізовано, відкрито, а саме головне, що міністри і урядовці представлять своє бачення, як вони будуть виводити свої галузі, які їм довірять, з прориву, в якому оказалась вся країна в економічному плані після діяльності попереднього уряду. І цього, на жаль не сталося. Тому ми не підтримуємо голосування за Кабінет Міністрів у такому вигляді, причому не тому, що якісь претензії до особистостей, хоча ми їх здебільшого не знаємо. Особисто наша фракція із задоволенням проголосувала б за Іллю Ємця, тому що він патріот вітчизняної медицини, і ми розуміємо, що він буде за неї боротися, а не так, як інші "варяги". Але ми проти принципу, в якому було представлено це призначення парламенту України. І друге питання. Користуючись тим, що в залі є Президент країни. Володимир Олександрович, за вас проголосувало 73 відсотки громадян України на виборах Президента у другому турі. Сьогодні стільки ж громадян, 70 відсотків, причому тих же самих, хто голосували за вас, проти Закону про землю, який внесений в тому вигляді, в якому він зараз знаходиться в парламенті. Тому що цей Закон про землю – про ринок землі так званий, він проти наших фермерів, він проти тих, хто сьогодні володіє паями. Він пролобійований міжнародними фінансовими корпораціями і нічого доброго для країни не дасть. Задайте собі питання: навіщо ламати суспільство через коліну, те саме, яке вам довірило, голосувало за вас? Тому наша фракція наполягає, щоб цей законопроект Дякую за увагу. Дякую. Приходько. Бакунець Павло Андрійович. 19:26:51 БАКУНЕЦЬ П.А. Шановний пане Президенте, шановний пане Голово, шановні народні депутати! Павло Бакунець, Жовківський, Яворівський райони, Львівщина, депутатська група "Довіра". Сьогодні нам поспіхом, підкреслюю, поспіхом в парламенті пропонують розглянути оновлення складу уряду. Навіщо це відбувається? Тому що минулий уряд не зумів за півроку показати конкретні результати своєї роботи. Тому що минулий склад уряду не зумів правильно комунікувати з людьми і особливо з органами місцевого самоврядування на місцевостях. Тому що минулий склад уряду так і не надав якихось нових нестандартних, креативних ідей щодо того, аби вирішити проблеми, з якими наша держава бореться вже останніми роками. Підкреслюю, важливо, що окрім цих проблем, з якими наша держава бореться останніми роками всередині країни, сьогодні ми бачимо і негативні тенденції у світовій економіці, які, беззаперечно, вплинуть на Україну. Тому новий склад уряду повинен сконцентрувати свою увагу на питаннях розвитку економіки, на питаннях розвитку промисловості, на гідному соціальному забезпеченні наших громадян і на обороні нашої держави. Сьогодні країні потрібен уряд професіоналів без політичних амбіцій і без бажання сподобатися пану Президенту або монобільшості. Сьогодні нам потрібен уряд з людей, як сказав наш Прем’єр-міністр, які готові брати відповідальність на себе за ці галузі, які вони хочуть очолити. І останнє важливе. Зрозуміло, що в складних ситуаціях усім дуже хочеться швидких простих рішень. Але, на жаль, так не буває. І сьогодні замість планового виваженого професійного обговорення по наших фракціях, по наших групах з тими чи іншими кандидатами на посади міністрів, аби ми, депутати, зрозуміли їхнє бачення розвитку цієї галузі, аби ми зрозуміли їхню стратегію роботи, натомість ми, депутати, дізнаємося про кандидатів на міністрів з джерел у засобах масової інформації. Це ненормально. Знову ж спішимо. Тому швидких рішень і якісних в такій ситуації не буває. Передбачаю: якісних швидких рішень в такій ситуації не буває. Дякую. Шановні колеги, 6 хвилин на виступи від народних депутатів. Запишіться, будь ласка.

Шановні колеги, після цього Камельчук, і переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до залу. Шановний пане Президенте, пане спікере, новообраний Прем'єр-міністре України! Ви знаєте, я не можу не згадати 29 серпня минулого року. Згадайте, як ми звернулися до новообраного на той час уряду, з побажанням успіху, хоча і з великим застереженням та з великою стурбованістю. Ми не вірили в той уряд, але бажали успіху, тому що успіх будь-якого українського уряду – це успіх і життя наших громадян. Ніхто не має зараз можливості давати 100 днів будь-якому новому Кабінету Міністрів України. І у вас, пане Прем'єре, теж немає цих 100 днів. днів було у вас, пане Президенте, і ви ними скористалися. Але перша оцінка, і нам все стало зрозуміло під час роботи нового уряду, це був Закон про Державний бюджет України, який був продовженням того закону попередньої влади. І маючи можливість його покращити, отримавши від попередників не найкращих, ви змогли його зробити ще гіршим. І, на жаль, люди це відчули на собі негайно. Ви знаєте, я вірю в символізм в цьому залі. І я не хотів би, щоб те, що ви забули не просто про жінку-кандидата в міністри, а про кандидата в міністри саме соціальної політики, а саме зростання пенсій чекають від вас люди. Тому що 1 тисяча 638 гривень – це вирок сьогоднішній владі. Маючи можливість збільшити пенсії, направили гроші багато куди, крім на потреби наших пенсіонерів, 11 мільйонів наших громадян. Шановний Президенте України, сьогодні ви визнали, що помилились. Так, це прояв темної сили. Але я би дуже хотів, щоби ці помилки не стали системними, тому що кожна помилка – це життя наших громадян. Сьогодні ми ще, можливо, маємо якийсь шанс, але я сумніваюся, що цей уряд зможе це зробити, тим паче в умовах, коли сьогодні декларується небажання виходити з практицизму, з реалій життя, в яких ми живемо.

Шановний пане Президенте, шановний Прем'єр-міністр, шановні колеги, я вітаю прагнення Президента України і наше з вами прагнення змінити той уряд, який, на жаль, не виконав своїх зобов'язань, тому що у нас немає немає часу на роздуми, нам потрібно діяти. І я дуже вдячна вам, пане Президенте, що ви чутливий до бажань і до прагнень людей. А що хочуть люди? Насправді люди не хочуть облич тих чи інших, молодих, старих, люди хочуть змін. Люди хочуть візій, стратегій: хто ми, куди ми йдемо, яке місце наша країна має займати на світовій арені. І це, пане Прем'єр-міністр, ви розпочали цю дискусію. Але нам потрібна не дискусія, нам потрібні конкретні дії. І про роль та місце України ви маєте сказати нам, де її місце, яка наша стратегія. Нам потрібно побороти тіньову економіку, 70 відсотків якої зараз знаходиться ви самі здаєте де. Нам потрібно підвищити людям зарплати та пенсії, не залізаючи в борги і не друкуючи кошти. Як це зробити? Я прошу вас дати відповіді на ці запитання тут і зараз. Мене журналісти запитують, чи готова я розділити політичну відповідальність за той уряд, який щойно пішов і той уряд, який прийде? Я вам кажу, я готова. Але я вірю в те, що ви прийшли сюди не спробувати, а досягти. Тому що, якщо ми знову з вами будемо міняти уряд через півроку, то я думаю, що звільненням це не обійдеться. Народ України нам це не пробачить. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпаний. Переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів, займіть свої місця. Зараз, почекайте, не так швидко. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статті 85, 114-ї Конституції України ставлю на голосування пропозицію про призначення членів Кабінету Міністрів… процедура наступна. Ми зараз призначаємо новий склад Кабінету Міністрів України. Почекайте, послухайте мене. Після цього – міністр закордонних справ, міністр оборони. Далі голосуємо за звільнення минулого уряду. Тому що, з одного боку, він перестає працювати, він перестає бути діючим після голосування за цей уряд. А тим голосуванням ми лише даємо змогу… А? Почекайте, почекайте. Після цього ми голосуємо про звільнення для того, щоб людям могли внести запис в трудову книжку. І після цього приймає присягу новий уряд. Лише після прийняття присяги він стає правочинним. Правильно? Все. Шановні колеги, ставлю на голосування відповідно до статті 85, 114 Конституції України, ставлю на голосування пропозицію про призначення членів Кабінету Міністрів відповідно до подання Прем'єр... Руслане Петровичу! Відповідно до подання Прем'єр-міністра України. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-277 Рішення прийнято. Прошу Апарат Верховної Ради України (покажіть по фракціях, будь ласка) Верховної Ради України оформити наше рішення відповідною постановою. Результати голосування. Партія "Слуга народу" – 228, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 0, "Довіра" – 17, позафракційні – 14. Ще раз всім дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного... Шановні колеги, я вас вітаю. (Оплески) Я вас вітаю. Я розумію, що ви набудете своїх повноважень лише після складання присяги. Однак, будь ласка, займіть місця в ложі уряду. Будь ласка, займіть місця в ложі уряду, окрім кандидата на посаду міністра оборони та на посаду міністра закордонних прав. Шановні колеги, відповідно до статті 85, 106 та 114 Конституції України міністр оборони України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Президентом України відповідно до пункту 10 частини першої статті 106 Конституції України було внесено подання на призначення Тарана Андрія Васильовича міністром оборони України. Відповідні матеріали вам всім надані. Слово для виступу надається Представнику Президента України у Верховній Раді України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Вельмишановний пане Президент, пане Голово, шановні колеги, присутні, відповідно до статей 85, 106, 114 Конституції України міністр…

оборони України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Згідно пункту 10 частини першої статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України Президентом України внесено відповідне подання до Верховної Ради України про призначення Тарана Андрія Васильовича на посаду міністра оборони України. Від імені Президента України прошу підтримати це подання. Дякую за увагу. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, необхідно обговорення? Можемо голосувати без… Можемо голосувати. Запишіться тоді ті, хто бажає обговорення по фракціях.

Володіна, я так розумію, не наполягаєте? Дякую. Бондар Віктор Васильович, наполягаєте? Наполягаєте? Ми розуміємо, що це абсолютна прерогатива Президента визначати в такий важкий для країни час, коли країна знаходиться в стані військового конфлікту на сході, хто буде міністром оборони, це і по Конституції прерогатива Президента, це і по суті прерогатива Президента в такій ситуації. Тому ми будемо підтримувати це голосування і не будемо тягнути час зайвим обговоренням. Дякуємо.

Вельмишановне товариство, пане Президенте, і, напевно, буду говорити непопулярні речі, тому що на передовій таки стріляють, і на передовій таки розриваються гранати. І позатим, що у нас люблять казати, що тиша і ми рухаємося до миру, тільки за 2020 рік вже загинуло 17 військовослужбовців. Ми маємо багато поранених. Ми маємо масовані обстріли. Ми маємо захоплення наших позицій і ще дві спроби прориву нашої лінії оборони московським агресором. я скажу, напевно, істину для усіх, що мир не визначається тим, що ми перестаємо стріляти, а мир визначається тим, наскільки ми заставимо агресора забратися із нашої землі. А для цього потрібна сильна і боєздатна армія. І сильна і боєздатна армія, тим паче мотивована армія, не робиться через відведення військ, через скорочення програм, зокрема ракетної програми. Вона не твориться переслідуванням ветеранів та військовослужбовців, а тим паче їхньої дискредитацією. Для того, щоб армія була сильна і мотивована, ми маємо впроваджувати стандарти НАТО. Ми маємо розвивати співпрацю з нашими європейськими закордонними партнерами. підвищити рівень забезпеченості. Але що більше, пане Президенте, військовослужбовці мають відчувати надійний тил, а не бути десь на узбіччі нашої держави. Коли так виглядає, що у нас не вистачає часу ані вшанувати хвилиною їх мовчання, ані зустріти загиблих належним чином. Тому що загиблих в авіакатастрофі зустрічали з почестями, а загиблих в зоні АТО навіть стараються чомусь на офіційному рівні не згадувати. І тут я скажу важливу річ. Коли вбили турецьких військових, ви бачили реакцію Туреччини. Всьому світу показали, що турецьких військових вбивати не можна. Я хочу, щоби моя держава таким самим чином заступалася за свою армію, бо тому наша армія буде здатна захищати нас. І тому ми хочемо, щоб у нас був міністр оборони, міністр оборони саме України. А ще ми також хочемо, щоб Верховний Головнокомандувач був на передовій захисту безпеки і оборони нашої держави, а конструктивну критику він сприймав як заклик до активізації і боротьби за державу. Боріться за нашу державу, як лев, будь ласка. І я, користаючись нагодою, шановні колеги, гості, запрошені, прошу, щоб ми піднялися і хвилиною мовчання вшанували того загиблого вчора бійця, про якого навіть ніхто не хоче згадувати. Наші бійці – це наша гордість і сила. Тому вічна пам'ять герою.

про призначення Тарана Андрія Васильовича міністром оборони України. Прошу підтримати та проголосувати. За-285 Рішення прийнято. Вітаю вас, пане міністре. (Оплески) Будь ласка, покажіть по фракціях.

106 та 114 Конституції України міністр закордонних справ України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Президентом України відповідно до пункту 10 частини першої статті 106 Конституції України було внесено подання про призначення Кулеби Дмитра Івановича міністром закордонних справ України. Відповідні матеріали вам роздані. Слово для доповіді надається Представнику Президента України у Верховній Раді України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. 19:47:22 СТЕФАНЧУК Р.О. Вельмишановний пане Президента, шановний пане Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, шановні присутні! Відповідно до статей 85, 106, 114 Конституції України міністр закордонних справ України призначається Верховною Радою за поданням Президента України. Реалізуючи свої повноваження, визначені пунктом 10 частини першої статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України Президент України вніс відповідне подання до Верховної Ради України про призначення Кулеби Дмитра Івановича на посаду міністра закордонних справ України. Прошу від імені Президента України підтримати це подання та проголосувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олексійович. Скажіть, необхідне обговорення, чи можемо... (Шум в залі) Можемо голосувати.

Передайте, будь ласка, Марині Бардіній. Бардіна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Бардіна Марина Олегівна. 19:48:52 БАРДІНА М.О. Доброго дня, шановні колеги! Я, власне, хочу привітати рішення Президента про призначення пана Кулеби на посаду міністра закордонних справ. І ми радо підтримаємо цю посаду, посаду, цю кандидатуру. І хочу, власне, пане міністре майбутній, закликати вас до впровадження "Партнерства Біарріц", яке ми разом з вами почали, яке підтримують партнери Групи семи і, власне, показати своє чоловіче лідерство, і тут, можливо, я трішки апелюватиму до опозиції, що, дійсно, влада працює, дійсно, Президент Зеленський займає персональне лідерство в питанні рівності і політику гендерної рівності і уряд, я думаю, ще продемонструє, і ми далі будемо впроваджувати її на національному рівні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Немиря Григорій Михайлович, "Батьківщина".

Знаєте, з свого власного досвіду я знаю, що людина не формується, коли подають подання на призначення. Людина формується все своє життя, і в житті майже у кожного бувають такі моменти, коли можна назвати це "моментом істини". Я от дивлюся на Дмитра Кулебу. Я пригадую, що в 2011-2012 роках від був такий же гарний, з гарною краваткою, з хусткою такою червоною, може, іншою. І тоді він працював в центральному апараті Міністерства закордонних справ. Це було за часів Януковича. Це було тоді, коли опозиція сиділа по тюрмах за політично вмотивованими вироками. Це було тоді, коли вже зрів Майдан. І був Дмитро Кулеба, який акуратно кожного ранку приходив до МЗС і був ключовою контактною особою між групою політтехнологів, двоє чи троє з яких знаходяться зараз в американській тюрмі; між ними і людьми в Вашингтоні. І в матеріалах прокурора Мюллера ви можете знайти переписку, одним із авторів якої був Дмитро Кулеба, коли він лобіював за дорученням керівництва (безумовно, це не його ініціатива, він виконував накази), щоб не приймалася резолюція, яка закликала до звільнення політв'язнів: Юлії Тимошенко та інших. Він говорив: "Нехай буде, вибори пройдуть, а потім, можливо, приймете цю резолюцію". І він навіть говорив так, він називав Януковича big "великий хлопець" особисто за цим слідкує. Пане Кулеба, big guy за цим слідкував. Ну, Володимир Олександрович, вас не можна назвати big guy в цьому сенсі, але ви – Президент України. Знаєте, я не думаю, що отакі речі з моральної точки зору, з точки зору цінностей, про які можна говорити, можна так легко, походя, ігнорувати. Я говорю це, тому що я через це пройшов, так. Тому такі речі я просто хочу, щоб знали люди, які будуть голосувати, щоб цього більше не повторювалося. Тому що, якщо це знову і знову буде повторюватися, знову ми отримаємо те, що отримав Янукович. Дякую за увагу.

Олександрович, шановні друзі, шановний пане Президент України! Ми насамперед не хочемо в тому випадку, слухаючи перед голосуванням міністра закордонних справ і позицію Прем’єр-міністра України, чути високопарних фраз. Ми хочемо почути однозначно, що буде незворотність євроатлантичного курсу української держави. Це перша позиція. Ми розуміємо, що попередній міністр закордонних справ пан Пристайко не був найгіршим міністром закордонних справ. І ми знаємо про те, що він останній час заявляв про те, що Мінському процесу є альтернативи і треба шукати альтернативи Мінському процесу. Ми хочемо розуміти з вуст Прем’єр-міністра України, насамперед міністра закордонних справ, чи це справді буде пошук альтернативи Мінському процесу. Ми хотіли би чути міністра закордонних справ з трибуни Верховної Ради, щоб він був доступний для представників фракцій і депутатського корпусу в цілому по етапах підготовки наступних зустрічей в "нормандському форматі". І ще один момент. Ми нещодавно неодноразово чули з вуст представників монобільшості про те, що нам треба постачати воду в окупований Крим. нас позиція, що це категорично не можна робити, але ми теж би хотіли почути позицію уряду і міністра майбутнього, міністра закордонних справ у цьому випадку. Ми продаємо воду окупантові чи як? Яка наша позиція і наскільки ми будемо послідовні в цьому питанні? Дякую. Дякую. Папієв Михайло Миколайович. Дякую. Шановний пане Президенте, шановна президія, шановні народні депутати України, це відповідно конституційні повноваження Президента України – вносити кандидатури нам на посаду міністра закордонних справ. І наша фракція визначилася. Ми не підтримуємо цю кандидатуру з декількох причин. По-перше, ми так і не почули як буде діяти цей кандидат на посаду міністра закордонних справ на своїй посаді, тому що, якщо взяти досвід попередника, то фактично пан Пристайко, хоча зі здивуванням прочитав я, що він ще залишився в Кабінеті Міністрів України, він абсолютно не дотримувався Конституції України і тієї присяги, яку складають члени уряду. Наведу приклад. Перше питання. Є стаття 25 Конституції України, яка чітко і ясно говорить, що держава гарантує піклування і захист своїм громадянам, які знаходяться за межами України. Питання. Коли ви голосували за те, щоби позбавити пенсій, законних пенсій, громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, ви порушили і Конституцію України, і рішення Конституційного Суду України, і ви фактично забрали власність громадян, бо пенсія – це відкладена заробітна плата, це власність наших громадян і держава зобов'язана її платити, незалежно на якій території вони знаходяться. Друге питання. Є 35 стаття Конституції України, що в нас держава не втручається в діяльність церкви. Коли дипломати наші заявляють і втручаються в діяльність церкви і говорять, яка церква правильна, а яка ні, чомусь їх в той же день не звільняють, хоча зобов'язані це зробити. Коли міністр закордонних справ заявляє, що він не визнає державне свято, яке записано у нас в законі, 9 травня, то за це міністр має бути позбавлений своєї посади. Саме тому я закликаю, щоб новопризначений міністр закордонних справ перш за все дотримувався Конституції України і тієї присяги, яку складуть вони на вірність Українському народові. Я просив би пана Президента контролювати це питання. Це повноваження ваші, це функції ваші. І щоб ті люди, які порушують закон, вони не мали можливості працювати на своїх посадах. Ми за те, щоб вони працювали в інтересах громадян України, в інтересах всіх співвітчизників. Дякую. Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановний пане Президенте, шановний пане Голово, шановні колеги, шановні українці! Ми розуміємо, що Президент України має повне право і всі повноваження визначатися з кандидатурою очільника Міністерства закордонних справ, але ми також розуміємо, що Президент має брати повну відповідальність за ту політику, яку він впроваджує на зовнішньополітичній арені. Наша фракція не буде голосувати за нового міністра закордонних справ, тому що справа не в прізвищі, тому що справа в тому, що насправді ця політика формується на Банковій, але навіть не в кабінеті Президента України. І там, в тому офісі звідки будуть даватися вказівки, які буде мусити виконувати новий міністр закордонних справ, там сьогодні формується та зовнішня політика України, яка є зовнішньою політикою, що руйнує антипутінську міжнародну коаліцію, насправді там формується така політика, яка є політикою опущених очей, це це є політика неназивання чорного чорним, а білого білим, це політика підтримки агресора через виконання його завдань і забаганок. Це політика капітуляції перед ворогом, і це політика надо просто перестать стрелять. З ким плануєте будувати мир, пане Президенте? Заглядаючи... Заглядаючи знову в очі Путіну, саме з ним будете будувати мир? Тому, на жаль, прізвище сьогодні на чолі МЗСу абсолютно неважливе. Наших дипломатів перестали чути. Ідеї наших дипломатів вже не доходять до Офісу на Банковій. Наш дипломатичний фронт, яким ми протягом останніх 5 років реально пишалися, так само, як і нашими вояками, сьогодні захлинувся через цю зовнішню політику. важливо йти до перемоги. Тому ми, пане Президенте, готові підставити плече для перемоги, але принижуватися ми не будемо. Для нас політика зрадництва не є варіантом, для нас політика капітуляції не є варіантом. І це для нас принципово. Дякую.

позафракційні – 12. Вітаю, пане міністр закордонних справ. Займіть місце в ложі уряду. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про звільнення з посади членів Кабінету Міністрів України (реєстраційний номер 3171). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Це старий уряд, про який ми так багато говорили. Після цього буде присяга. 20:01:35 За-318 Рішення прийнято. Шановні колеги, чи потребує обговорення це питання? Можемо голосувати. Ставлю на голосування пропозицію…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

За-336 Рішення прийнято. Дякую. По фракціях покажіть. Шановні колеги, відповідно до статті 10 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" члени Кабінету Міністрів у день свого призначення перед вступом на посаду складають присягу на пленарному засіданні Верховної Ради України. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує Прем'єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України. Слово для зачитування тексту присяги надається Прем'єр-міністру України Денису Анатолійовичу Шмигалю. Присяга члена Кабінету Міністрів України: "Я, Шмигаль Денис Анатолійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові.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

Шановний Кабінет Міністрів України, я вас вітаю зі вступом на посаду. Бажаю вам успіхів. Бажаю всім досягнень тих цілей та виконання тих обіцянок, які давали і ви, які давав парламент і які в першу чергу очікують від нас люди. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, переходимо до питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку. Пропонується наступний порядок денний розгляду цього питання. Відвести доповідачам на виступ до 5 хвилин кожному. Відвести на запитання від депутатських фракцій і груп по два запитання по черзі з регламентом наступним: 1 хвилина – на запитання, 2 хвилини – на відповідь. І на виступи від народних депутатів України – до 6 хвилин. Немає заперечень? Шановні народні депутати, слово для доповіді надається міністру внутрішніх справ України Арсену Борисовичу Авакову. Шановні колеги, я думаю, що у вас буде час ще привітати і уряд... А давайте поки що заслухаємо представників правоохоронних та антикорупційних відомств. Галино Ігорівно, ви погано чуєте, при всій повазі, займіть своє місце. Шановний народе України! Вельмишановний пане Президенте! Шановні депутати! Я не міністр охорони здоров'я, але почну з найбільш актуальної теми – з коронавірусу. Завтра ми відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах після обсервації, і наші співгромадяни нарешті завершають свою складну подорож додому. Це знакова подія для нас, для всієї держави і для МВС взагалі. Інцидент 20 лютого показав не тільки схильність наших громадян піддаватися впливу провокацій, але і спроможність підрозділам МВС діяти ефективно, злагоджено, рішуче та поважаючи права громадян. Ми змогли в складних умовах забезпечити трансферт евакуйованих в належному режимі безпеки. Наші поліцейські, нацгвардійці відпрацювали толерантно, без застосування гумових кийків, сльозогінного газу та інших силових засобів. Із гідністю доповідаю, під час сутичок жодного потерпілого серед цивільних. На жаль, постраждало 9 правоохоронців, один і досі в лікарні з важкими пораненнями. МВС і надалі готові забезпечувати необхідні карантинні умови для недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні, так само швидко і якісно, як ми організували систему температурного скринінгу на кордоні, так же, як ми діяли вчора в Чернівцях, і будемо діяти далі. Щодня ми відповідаємо на виклики часу і проходимо випробування. Така у нас робота. У все, що трапляється в країні, від коронавірусу до порушень по лінії розмежування на Донбасі, від масових заходів, надзвичайних подій – все це відповідальність МВС. Водночас ми виконуємо свою щоденну роботу за всіма напрямками. Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, сервісні центри та інші від боротьби зі злочинністю, тушіння пожарів, захисту кордону і гуманітарного розмінування, до впровадження системи "шкільних поліцейських". Хочу стисло доповісти декілька показників. Діяльність Національної поліції. Почнемо з найважчого виду злочину – навмисних вбивств. Це найточніший показник, бо, як кажуть, труп не приховати. Я ілюструю виступ декількома слайдами. Ми звели дані, починаючи з 60-х років, і ви зараз бачите об'єктивну картинку: кількість умисних вбивств в минулому році відповідає середньому рівню в мирні роки. Додам, що рівні розкриття цих важких злочинів складає зараз 93,5 відсотка і це теж дійова превенція.

Такі результати свідчать про фахову роботу поліції, патрульних оперативників кримінального розшуку, а ще сподіваюся на позитивні зміни в суспільстві, про зміну його настрою. Від невпевненості і розпачу до надії і оптимізму. Ще кілька показників нашої роботи за минулий рік. Знешкоджено 275 організованих злочинних груп. Виявлено майже 2 тисячі кримінальних правопорушень у сфері кібербезпеки. Оголошено про підозру 536 кіберзлочинам. Ліквідовано 40 міжнародних каналів надходжень в Україну наркозасобів. До речі, позавчора ми припинили діяльність найбільшої в країні Інтернет-мережі продажу наркотиків та вилучили наркотичних речовин на 110 мільйонів гривень. Викрили всю ланку, від лабораторії, що виробляла 100 кілограмів психотропних речовин на місяць, до мережі виконавці, що робили закладки, і лідерів злочинної організації. Розповсюдження наркотиків на вулиці і через Інтернет серед молоді – біч нашого суспільства сучасного. І тому ми зараз добавили окремий акцент роботи саме на цей вид злочинності поряд з викриттям великих каналів поставки наркотиків із-за кордону.

У мене є прохання до народних депутатів. Визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини. Державною службою з надзвичайних ситуацій з початку року здійснено гуманітарне розмінування в зоні розведення військ на території 314 і 0,2 гектара. Щотижня очищується 22,5 гектара небезпечної території. Минулого року в семи регіонах розпочато проект "Поліцейський офіцер громади", забезпечення безпеки та надання якості поліцейських послуг в територіальних громадах. В 2020 році плануємо поширити його на всій території України. Це маже 300 тисяч населених пунктів. В сфері публічної безпеки запроваджуємо скандинавську модель роботи поліції при проведені масових заходів, із залученням поліції діалогу. До речі, минулого року відбулося 60 тисяч масових заходів за участі 21,5 мільйона осіб. При цьому кількість постраждалих громадян під час їх проведення знизилась з попередніми роками на 54 відсотки, і поліцейських також менше постраждало на 56 Запроваджуємо ідею інтелектуальну систему відеоспостереження, інформаційну систему "Гарпун", до якої підключено зараз майже 2 тисячі інтелектуальних камер з функцією відеоаналітики. Вона здатна розпізнавати номерні знаки транспортних засобів та перевіряти їх причетність на вчиненні правопорушень або викрадень. Зупинюсь на дуже болючій темі зараз. Кожен день щотижня я звітую Президенту України про кількість загиблих в країні. Це страшні цифри. І дуже прикро, що в ДТП гине в десятки разів більше людей ніж на війні. Прошу звернути увагу на динаміку смертності внаслідок ДТП по роках. За перший рік після введення Патрульної поліції України загиблих знизилось на 23 відсотки. Ми зберегли тисячу, вдумайтесь, тисячу людських життів. А в наступні роки рівень смертності майже не змінюється. Це говорить про необхідність більш щільного контролю за дотриманням правил дорожнього руху, а саме впровадження автоматичної фотовідеофіксації і спостереження. МВС зі свого боку вже готова. Проводимо підсумковий тест і починаємо цієї весни. Шановні колеги, у мене досить великий перелік наших тем, і кожна варта окремої презентації. Але я хочу виділити Єдину систему авіаційної безпеки цивільного захисту, в котрій зараз працюють 8 гвинтокрилів, а буде працювати 55 для нашої безпеки, для нашої медицини. Зараз ми розпочинаємо нову міжурядову програму між урядом України і Франції щодо морської складової системи охорони кордону. І я це питання буду доповідати у вас сьогодні окремо. І останнє. Хочу підкреслити, що за кількістю онлайн-сервісів МВС є найбільш розвинутим відомством в країні. Від електронного кабінету водія і онлайн-замовлення, довідки про відсутність судимості та цифрових образів посвідчення водія в мобільному додатку "Дія" ми реалізували разом з Міністерством цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Найближчим часом запрацює цифровий образ паспорта громадянина України, паспорта для виїзду за кордон. І ще зараз я вам продемонструю ще одну новину, яку ми зараз будемо пропонувати вам. Дайте 30 секунд завершити. АВАКОВ А.Б. Це такий додаток. Називається він My Рol. Ми будемо його презентувати, і кожен зможе користуватися їм терміново і зв'язатися з поліцією найближчим часом. Не вклався. Дякую за увагу. Дякую, Арсене Борисовичу. Шановні колеги, слово для доповіді надається Голові Службі безпеки України Івану Геннадійовичу Баканову.

Всім добрий день! Шановний пане Президенте, шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, шановні громадяни України, шановний новообраний уряд! Дякую за можливість звітувати з цієї трибуни. Особисто я чудово розумію наскільки тема безпеки і правопорядку є важливою для кожного українця. Проте хочу окремо підкреслити, що безпека країни не любить піару, безпека – це, перш за все, конкретні дії та результати, а вони в нас є. Стратегічні орієнтири оновленої Служби безпеки чітко визначені – це сучасна і ефективна служба, яка здатна нейтралізувати у своєму зародку будь-яку загрозу. Вірю, що в цьому нам допоможе новий Закон про Службу безпеки України, який, сподіваюся, днями з'явиться у Верховній Раді. Але зазначу, ми вже змінили підходи в нашій роботі, тому зараз я зупинюся на найбільш резонансних досягненнях нашої роботи. Тож до конкретики. Говорячи про безпеку нашої крани, ми маємо згадати про 114 проваджень за лінією контррозвідки, 40 осіб по цих справах вже отримали судові вироки за статтями: державна зрада, шпигунство та інше. Ви скажете, не зовсім про боротьбу з корупцією, так, але це важливо, мабуть, для нашої країни, для наших громадян, моя відповідь однозначна – так, це важливо. У сфері військово-технічного співробітництва ми викрили корупційні схеми, через які хотіли розікрасти більше ніж 700 мільйонів доларів США. Також попередили привласнення майна майже на півтора мільярди гривень у сфері оборонного замовлення. Тепер до точкових результатів у сфері боротьби з корупцією. За нашим поданням 225 службових осіб отримали повідомлення про підозру в здійсненні корупційних злочинів, 83 чиновники звільнено з посад, до різних строків засуджено 80 осіб. Весна прийшла, шановні депутати. Саджаємо і будемо саджати. Буквально минулого тижня ми повідомили про підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему майже на 100 мільйонів гривень. Служба викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель, які провадили завдяки колишньому керівництву Держгеокадастру в місті Києві. Здогадайтеся, про які кошти йде мова. Мова йде про збитки державі майже у 800 мільйонів

понад 25,7 мільярдів гривень, а це два – підкреслюю, два – річних бюджети Служби безпеки України. Ми припинили діяльність схеми конвертаційних центрів із загальним обігом понад 4 мільярди гривень, зупинили роботу нелегальних казино та гральних закладів у шести регіонах України, заблокували роботу нелегальних автозаправок по всій країні. Ми посилили боротьбу з наркотрафіками. До прикладу, лише кілька днів тому ми затримали наркоторговців, які провозили партію кокаїну на суму майже 90 мільйонів гривень. Ділки на протязі року хотіли поставити цієї отрути ще майже на 1,4 мільярди гривень. Не так давно Служба безпеки вилучила найбільшу за всю історію партію контрабандних цигарок на суму 120 мільйонів гривень. А сьогодні разом з Державною податковою службою… Пане Голово, я прошу додати ще хвилину. У вас є 30 секунд ще часу, я думаю, що вам вистачить. БАКАНОВ І.Г. А сьогодні з Державною податковою службою в результаті детінізації ринку підакцизних товарів державний бюджет додатково отримав 500 мільйонів При цьому ми не забуваємо про розслідування кримінальних справ, я хочу нагадати, дуже важливих суспільно значимих справ. Хочу нагадати, що нещодавно Служба безпеки України, проводячи спільну операцію з нашими партнерами… Ми затримали пана Левіна в Болгарії. І я впевнений, коли пан Левін приїде в Україну, ми швидко прискоримо розгляд справи щодо вбивства Катерини Гандзюк. Я Я вдячний суспільству, Президенту, народним депутатам за підтримку тих змін, які відбуваються у Службі безпеки України. Окремо хочу зазначити, особисто я готовий до компромісу під час розгляду законопроекту про Службу безпеки… Іван Геннадійович, це як у справі: якщо не встигли, то втік. Ні, Іван Геннадійович, уже колеги кажуть, що подвійні стандарти. Тому що ми народним депутатам не додаємо, да. Це ж не народні депутати, шановні колеги. Іван Геннадійович, дякую. Я розумію, ні, Іван Геннадійович, при всій повазі, регламент усім був доведений. Дякую. Венедіктова Ірина Валентинівна, виконуючий обов'язки Директора Державного бюро розслідувань. Доброго дня, шановний народе України, пане Президенте, пане Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, присутні! До вашої уваги представлено основні тези та статистичні дані про результати роботи ДБР. Вони вам роздані і додатковий матеріал виведено на екран. Після призначення мною були виявлені наступні головні проблеми ДБР: кадрова неукомплектованість, відсутність внутрішніх нормативно-правових документів, що регламентують діяльність, заблокована робота Ради громадського контролю, неналежне матеріально-технічне забезпечення, відсутність дієвої взаємодії з іншими правоохоронними органами і насамперед з Офісом Генерального прокурора. На подолання зазначених проблемних питань протягом місяця виконано: створено нову організаційну структуру, розроблено важливіші організаційні документи, проведені робочі зустрічі з керівництвом правоохоронних органів та міжнародними організаціями, відсторонено від виконання своїх службових обов'язків керівників низки територіальних управлінь, організовано аудит органів ДБР, сформований слідчий підрозділ по розслідуванню справ, пов'язаних з подіями 2013-2014 років, запущена його робота і вже представлені перші результати. Впроваджено систему щомісячного звітування перед суспільством. Досягнуто і результатів, відомості про які вам надано: впроваджені 16,5 тисяч справ, за 2 місяці нового року вручено 545 повідомлень про підозру, затримано 65 осіб, скеровано до суду 425 кримінальних проваджень. Але лише цифри та факти не мають жодного значення, поки злочинець не знаходиться у в'язниці, а гроші, одержані злочинним шляхом, не повернуті потерпілим чи відшкодовані в бюджет держави. Для цього необхідна злагоджена робота правоохоронної системи і системи правосуддя. Хочу звернути вашу увагу на негативні процесуальні та організаційні чинники, що перешкоджають поставленій меті. визначення підслідності ДБР. Вона перетинається із підслідністю НАБУ. У низці випадків це не просто дублювання функцій, а передача справ із одного органу в інший на будь-якій стадії і в рандомному порядку. Без встановлення альтернативної підслідності ДБР буде займатися лише корупцією на нижчій ланці та на середній. По-друге, відсутність процедури заочного засудження особи, що ускладнює притягнення до відповідальності осіб, які переховуються за межами держави або на окупованих територіях. По-третє, надмірно бюрократизована процедура під час досудового розслідування. Необхідність узгодження слідчим майже кожної своєї дії з прокурором. Ми гаємо час, ми втрачаємо докази. По-четверте, організація роботи Офісу Генерального прокурора побудована таким чином, що на даний час у понад тисячі проваджень ДБР не призначено процесуальних керівників, і відповідно їх фактичне розслідування заблоковано. Але найстрашніше в цій ситуації, що Генеральний прокурор не лише приховує цей факт, а й заперечує. В понеділок я отримала з цього приводу листа. Саме тому вчора я направила лист у відповідь на 26 аркушах з номерами кримінальних проваджень, які складають цифру 1272 кримінальних провадження, по яким не призначено процесуального керівника, і це без закритих, без об'єднаних і без зупинених. А ви прекрасно розумієте, що і по цим справам потрібен прокурор, принаймні для того, щоб громадяни могли оскаржити дії в суді. Ефективної роботи будь-якого органу досудового розслідування в такому порядку бути взагалі не може. Крім того, дуже важливо зробити акцент на тому, що ДБР в політику не грає, як би деякі особи не вказували на якусь політичну заангажованість, пов'язану з приходами до ДБР чинних народних депутатів, і робиться це лише для власного піару. Закон чітко передбачає, що відповідно до статті 481 Кримінального процесуального кодексу письмове повідомлення про підозру народним депутатам здійснюється виключно Генеральним прокурором. Немає такої процесуальної дії в даному випадку – погоджувати чи не погоджувати підозру, тільки він уповноважений її складати. Слідчі ДБР не наділені цими повноваженнями і не можуть це робити відносно народних депутатів. Більш того, відповідно до Регламенту Офісу Генерального прокурора документи, що подаються на підпис Генеральному прокурору, готуються виключно працівниками ОГП. Тому база і закон, складання, підписання, вручення повідомлення про підозру народному депутату є виключно прерогативою Генерального прокурора. Використання приміщень ДБР для цього – це також тільки його рішення як організатора. ДБР поза політикою і працює виключно на народ України і на державу Україна. Для нас всі рівні перед законом. І ми дбаємо про захист всіх громадян незалежно від статусу і політичних вподобань. Дякую вам за увагу. Дякую, Ірина Валентинівна. Слово надається Директору Національного антикорупційного бюро Артему Сергійовичу Ситнику.

Шановний Президент, шановні присутні, перед тим, як почати свій короткий виступ, хотів би нагадати, що Національне антикорупційне бюро України двічі звітує про результати своєї роботи перед Президентом, парламентом, урядом, і це було зроблено недавно. Звіт був направлений в парламент, публічно обговорено на засіданні комітету антикорупційному в парламенті, але чомусь до конструктивної дискусії з приводу цього звіту ніхто не долучився. Але зараз все ж таки запросили в парламентську залу. Чому так відбувається? частково це можна пояснити, подивившись, що відбувається біля парламенту. Біля парламенту стоять фури, стоять люди, які оплачуються олігархом, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 мільярд 200 мільйонів гривень, і замість того, щоб ці гроші повертати в бюджет, організовуються заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля уряду. Інший приклад. Кримінальна справа щодо "ПриватБанку". Нещодавно Генеральний прокурор акумулював всі справи в НАБУ. Зараз ці справи знаходяться на фінальній стадії. І лише відсутність експертиз прийняття цих рішень відкладає на недалеке майбутнє. Відповідно всі знаєте який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів, який олігарх організовує збір підписів у парламенті. – "Укрнафта". "Укрнафта" – 10 мільярдів збитків держави. Зараз іде процедура узгодження підозр по цій справі, в тому числі високопосадовцям. Знову ж таки, відчуваючи це рішення, яке наближається, знову йде такий звичайний тиск, який ми відчуваємо останні 5 років, коли розслідуємо такі справи. І такі приклади, їх дуже багато. Для того, щоб… Дайте сказати, будь ласка. Тепер щодо цифр. Якщо вам цікаво почути цифри. 240 детективів антикорупційного бюро за період існування бюро зробили більше, ніж тисячі слідчих перед цим. Я не буду довго говорити про цифри, просто назву декілька. Якщо ми говоримо про посадки, якщо ми говоримо про те, що ніхто не сидить за ґратами. На сьогоднішній день у провадженні антикорупційного суду, який створений був 5 вересня 2019 року, перебуває 438 обвинувачень. Це топ-посадовці, учасники злочинних організацій у сфері енергетики, практично у всіх сферах державного сектору економіки. 235 підозрюваних зараз перебуває у провадженні детективів, всього 700 осіб. Серед них міністри, керівники правоохоронних органів, керівники державних органів і багато-багато інших високопосадовців, більше 50 суддів. Сума збитків, яка встановлена по справі, яка зараз перевіряється, складає 230 мільярдів гривень. Половина з цієї суми – це сума, яка була виведена з "ПриватБанку". Половина, вдумайтесь! Набагато більше, ніж той транш МВФ, який ми ніяк отримати не можемо. Тепер, що стосується останнього періоду часу. З травня місяця по кримінальним провадженням, які розслідуються детективами антикорупційного бюро, оголошено 148 підозр високопосадовцям. Кожні 3 дні оголошується підозра, кожні 3 дні справа скеровується до суду. І це відбулось в тому числі завдяки позиції Генерального прокурора, який забрав продані до цього справи колишнім керівником Генеральної прокуратури і дав можливість їх закінчити і направити в суд. І на сьогоднішній день 700 високопосадовців вже притягнуті до відповідальності, з них майже 500 перебуває на лаві підсудних. І ще раз хочу наголосити і нагадати депутатам, які не знають, що мандат антикорупційного бюро закінчився після того, як ми переконали прокурора в тому, що по справі по справі здобуто достатньо доказів і вона, дійсно, може бути передана до суду, далі – мандат антикорупційного суду. І нагадаю слова антикорупційного прокурора, який, виходячи із уже створеного антикорупційного суду, говорить про те, що до кінця року десь до 100 вироків по резонансним кримінальним справам буде винесено. Дякую за увагу.

Шановний пане Президенте, шановні народні депутати! Шість місяців тому за підтримки глави держави і вас ми розпочали реформу прокуратури. І я вважаю, що це є одним із наших, можливо, і найголовнішим здобутком за ці останні 6 місяців. Ми є єдиним правоохоронним органом, який розпочав реальну реформу, який розпочав реальні зміни. це не тільки наш здобуток, нас за це і критикують, адже при прибрали з прокуратури прокурорів, які зливали, продавали і купували справи, що дратує рішал різного штибу. Не тільки в центрі, а і в регіонах, тому що і місцеві "князьки" теж втрачають власну недоторканність. Інше, що нам закидають, це нібито відсутність посадок. Якщо взяти топ-корупцію, то всі в цій залі знають, що є створена окрема антикорупційна інфраструктура НАБУ, САП і антикорупційний суд – які відповідають за так звані топ-посадки. Всі в цій залі так само знають, що Офіс Генерального прокурора не має впливу на цю антикорупційну інфраструктуру. Саме це було одним чи було однієї із запорук незалежності і ефективності цієї системи. З іншого боку, якщо говорити про корупцію середнього рівня та нижче середнього, за цей час за 6 місяців з вересня місяця 766 проваджень було передано до суду, 880 осіб фігурує в цих провадженнях, 250 корупціонерів таки отримали свій вирок, тобто посадки такі є. Мені було досить дивно взнати про те, що однією з претензій до Офісу Генерального прокурора є те, що нібито ми блокуємо чи не розслідуємо справу загиблої Катерини Гандзюк. Я не буду виправдовуватись, вчора батько Катерини звернувся з відкритим листом до Президента, і він все про це сказав. Про це сказав сьогодні і Іван Баканов – Голова Служби безпеки. Адже завдяки, власне, нашим зусиллям ми змогли затримати Левіна, ми набагато далі просунулися в розслідуванні цієї справи. Наостанок скажу, що реформа прокуратури – це не моя забаганка, не моя ідея, це насправді сенс державної політики у правоохоронній сфері. Так, посадки – це важливо і це актуально, але це епізоди у житті країни, а реформа прокуратури – це її майбутнє життя набагато років вперед і саме ми несемо за це персональну політичну відповідальність. Дякую.

Дякую, Руслане Георгійовичу. Шановні колеги, переходимо до запитань. Прошу записатись депутатським фракціям та групам на запитання. Дивіться, ми домовлялись на Погоджувальній раді, що по одному запитанню. Одне коло. І по другому запитанню – друге коло, всі депутатські фракції та групи. Запитання можна ставити будь-якому з доповідачів. Прошу записатись. Прошу передати слово Володимиру В'ятровичу. Доброго дня. Питання. Як Генеральний прокурор ставиться до намірів керівництва ДБР ініціювати скасування Закону про амністію майданівців і таким чином притягнути до можливої відповідальності тисячу учасників Революції Гідності? Це перше. Друге. Чому скасування… після після скасування депутатської недоторканності Офіс Генпрокурора ініціював кримінальну справу проти Софії Федини саме за політичними мотивами через критику Президента Зеленського? І третє питання. Чому ДБР, яке розташоване у Шевченківському районі Києва, завжди незаконно користується Печерським судом у сусідньому Печерському районі? Дякую. Включіть, будь ласка… Ні, я думаю, що з місця можна. Руслане Георгійовичу, сідайте, будь ласка. Я думаю, що так буде зручніше. Включіть, будь ласка, мікрофон. юридичної адреси ДБР, я думаю, що Директор ДБР сама зможе дати відповідь. Щодо підозри, про яку було повідомлено Софії Федині, були наявні формальні ознаки злочину. І ми не мали можливості поступити інакше, але тільки так, як це було передбачено Кримінальним процесуальним кодексом та Кримінальним кодексом. Я вибачаюся, можна повторити перше запитання. Я забув. А, про амністію щодо справ Майдану. Я вважаю, це безглуздою ідеєю. І безглуздою ідеєю і з юридичної точки зору. Тому що це жодним чином не покращить ситуацію. Але цей закон необхідно було б змінити, тому що там є щонайменше одна норма, яка заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила ці злочини. Ця норма зокрема стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію, і цю норму необхідно поправити. Дякую.

Ірина Валентинівна, зараз питання, вибачте. Я розумію. У нас же тут не дебати між ДБР і Генеральним прокурором. В рамках своєї відповіді.

І.В. Шановні колеги, щодо місця реєстрації ДБР. Офіційна реєстрація Державного бюро розслідувань – Кабінет Міністрів України на Грушевського. На сьогодні це офіційна адреса.

Ще влітку Президент дав доручення щодо боротьби з контрабандою. Що конкретно зроблено вашим відомством, що ви можете сказати? Дякую. Дуже дякую за запитання. Насправді, в матеріалах, які є у вас, є чіткі результати роботи, вони здійснюються Службою безпеки по двом напрямкам. Перший напрямок – це безпосередньо боротьба з контрабандою. Другий – це боротьба з корупцією в митних органах. Насправді лише за останніх 6 місяців сума конфіскованої контрабанди сягає 140 мільйонів гривень. Засуджено 29 осіб. яке влітку поставив Президент, відповідне дав доручення, де я про нього доповідав на Раді національної безпеки і оборони. Для того, щоб більш ефективно протидіяти контрабанді, необхідно, на мою думку, на думку Служби безпеки України, здійснити лише дві речі. Перше – це повернути кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди. І, по-друге, налагодити в режимі онлайн обмін митною інформацією з країнами-партнерами. Враховуючи перший пункт щодо необхідності введення кримінальної відповідальності за контрабанду, ми провели консультації з Мінфіном, з Державною податковою інспекцією, з Нацполом, з крупним бізнесом, який сьогодні готовий до введення такої ініціативи, хоча в першу чергу вважає, що доцільніше ввести кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів. Дякую за запитання. Дякую. Наступне питання, Батенко Тарас Іванович. 20:41:43 БАТЕНКО Т.І. Дякую. Перше. Шановні друзі, ми не приймаємо сьогодні жодного рішення. Друге. Ми хочемо не піару, а роботи на захист громадян і боротьби з корупцією. Ми почули сьогодні слів про боротьбу з різними правопорушеннями більше, ніж слів про стан економіки з вуст уряду, вже попереднього уряду. Тому в депутатської групи "За майбутнє" фактично немає запитань до представників силового блоку у тому форматі, який сьогодні визначений в рамках позачергової сесії, крім одного символічного, крім одного символічного – ряд керівників силових відомств жаліються, що їм недостатньо повноважень. У мене питання до Генерального прокурора як солідарного представника силового блоку. Згадуючи класика, яких ще вам повноважень бракує, пане Генеральний прокурор, щоб завершити справи Майдану і інші резонансні справи, яких чекає суспільство? Дякую. я відповім колезі, який, мабуть, не дуже слідкує за тим, що відбувається, що ще з минулого року прокуратура вперше за 20 з лишнім років все-таки прийняла політичне рішення і ми відмовилися від повноважень щодо досудового розслідування. Це ті Перехідні положення, які тривали 20 з лишнім років. І ми перші взяли на себе цю політичну відповідальність, і не продовжували ці ігри із продовженням повноважень. Ми перші почали реформу у системі правоохоронних органів і ми є єдиними наразі хто реальну реформу робить. І ми нових повноважень собі не просимо. Доброго вечора, колеги! У мене запитання до наших силових структур, до Генерального прокурора. Також я буду звертатися до нашого очільника Служби безпеки України. І хочу, щоб мені надали відповідь. Скажіть мені, будь ласка, я якраз та людина, яка дуже пильно слідкує за тим, що відбувається навколо. І скажіть мені, чому Генеральний прокурор зустрічається з послами "Великої сімки" напередодні свого звільнення? З ким була погоджена ця зустріч та присутність на ній? Чому ви, будучи Генеральним прокурором України, шукаєте підтримку не в українському парламенті, а у представників інших держав? Чи брали ви на себе якісь зобов'язання перед представниками інших держав? відбувається зовнішній вплив представників на вас інших держав чи на всю правову систему? Оці в мене питання зараз до вас як до Генерального прокурора. Чому ви як Генеральний прокурор не їдете за… Дякую, Ілля Володимирович. Руслан Георгійович. Генеральний прокурор, він є незалежним, і він не погоджує, з ким він зустрічається, у тому числі і з шановними народними депутатами, які, до речі, переховуються від нас і досі не прийшли за своєю підозрою. По-друге… Я вас двічі запрошував, приходьте до нас, і ми про це поговоримо. Щодо того, с ким я зустрічався, і де я зустрічався. Із послами G7 зустрічаюсь не тільки я. Із послами G7 зустрічається уряд. З послами G7 зустрічається Керівник Офісу Президента, і навіть Президент зустрічається. Це не означає, що ми зраджуємо інтереси країни. Але є люди, які їздять, поки ми зустрічаємося з послами G7, до Москви і ведуть переговори там.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Скажіть, будь ласка, я звертаюся зараз до Арсена Авакова і до Генерального прокурора. Є спайка в Луганській області: прокурор області та очільник поліції Луганської області. В Луганській області зашкалює торгівля наркотиками, в в Луганській області зашкалює сьогодні розкрадання металобрухту на всіх заводах, а це завод "Пролетарій" і кришується саме силовиками. Сьогодні на Луганщині зашкалює контрабанда, зашкалює розкрадання поверхносних пластів вугілля, це копанки, вирізка лісів. Ночами йде ліс, зелений ліс повністю вивозиться, вирубається, це мирна долина, це Станично-Луганський район… До кого питання було? До Авакова? Ні, конкретно, ні-ні, от… Сергій Володимирович, до кого запитання? Одна особа. Прокурор міліціонер – такой должности нет. Сергій Володимирович, до міністра внутрішніх справ чи до Генерального прокурора?

я зрозумів запитання. Проблема в чому? Я думаю, Арсен Борисович підтвердить, у тому, що декілька тижнів тому була розкрита схема із порушеннями законодавства на виборах. І от, власне, мабуть, оця схема, яка була розкрита прокурорами разом із поліцією, і стала тригером, як зараз модно казати, чи причиною для цього виступу. Можливо, Арсен Борисович теж додасть. Шановний пане депутат, може це і зашкалює, звертайтеся, будемо перевіряти вашу інформацію. Ну, і ще зашкалює торгівля сахаром на виборах, яку ви проводили, як кажуть.

є у вас такий підлеглий, основний борець з корупцією – Андрій Наумов. Він у вас очолює такий напрямок як боротьба з внутрішньою безпекою і пошук корупціонерів в системі. Ця людина дуже відома на Київщині, а я працюю на Київщині вже 20 років. Ця людина очолювала всю корупцію, коли працювала в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Є 3 чи більше кримінальні справи ДБР, які не розслідують. На жаль, вимушений звертатися таким чином і попросити Президента звернути за це увагу, тому що мої звернення ви кудись відправляєте до якихось Дуже дякую вам за запитання. По-перше, хотів би сказати, що він не очолює підрозділ по боротьбі з внутрішньою безпекою в Службі безпеки України, а він очолює підрозділ саме внутрішньої безпеки у Службі безпеки України. Насправді та інформація, про яку ви говорите, перевіряється у рамках кримінальних проваджень, які сьогодні веде ДБР. Якщо його вина буде доведена, то буде відповідне покарання. Хочу нагадати, що відповідно до Конституції України особа є невинуватою, поки її вина не доведена в суді. Разом з тим, якщо ви звернетеся до нас з якимись конкретними фактами його корупційних діянь, ми проведемо внутрішню перевірку і за результатами такої внутрішньої перевірки передамо матеріали у відповідний компетентний орган. Багато людей можуть думати, що перевірка внутрішня в Службі безпеки – це якась формальність. Але я вам хочу нагадати, що внутрішня перевірка щодо незаконного знешкодження речових доказів у вигляді цигарок, внутрішня перевірка щодо незаконного розподілу квартир в Jack внутрішня перевірка щодо "листів щастя" обернулася конкретним інформуванням про скоєння злочину Державного бюро розслідувань, яке сьогодні проводить і розслідує відповідне кримінальне провадження. Тому прохання: зверніться, ми подивимося, відреагуємо, але виключно у межах закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ще раз прошу записатися на запитання від депутатських фракцій та груп.

В жодному разі я взагалі в житті не торгував цукром, а допомагав людям і буду допомагати завжди. Вже 15 років кожен день я допомагаю людям. 26 приймалень по Луганській області. По-друге, до Генерального прокурора запитання. Скажіть, будь ласка, Вельможний, Сухов, Шахов були у вас на прийомі, віддали вам особисто в руки 79 кримінальних проваджень, жодної відповіді від вас не отримали. По вбивству Сергія Самарського. Чому ви говорите тільки за Катерину Гандзюк? Вбили Сергія Самарського, банда бутковська, яка сидить в місті Сєвєродонецьку, вкрала 700 мільйонів гривень! Я про це говорив в кожному своєму виступі з трибуни. Сьогодні грабується кожен день Луганська область. 100 мільйонів гривень реєструє в е-декларації секретар міської ради Сєвєродонецька. Ви не звертаєте увагу на Шахова, так почуйте! Зі мною боровся Янукович і переслідували і так далі. Чи не ви тікали від… Дякую. Хто відповідати буде на цей спіч? Ніхто. Знову Генеральний прокурор. Руслане Георгійовичу. Матеріали були надані нам. Дійсно, були звернення, вони передані відповідним прокурорам для виконання, і наразі здійснюється перевірка цих фактів. Коли будемо мати результати перевірки, очевидно, ми тоді додатково повідомимо.

До Генерального прокурора. Журналісти повідомили, що ви були в Офісі Зеленського, де від вас вимагали підписати три незаконні підозри на Президента Порошенка. Також керівник фракції "Слуга народу" повідомив, що останньою краплею для вашого звільнення стало якраз непідписання цих підозр. Прокоментуйте це. До керівника МВС. Так звані докази у справі Шеремета розвалюється на очах, але людей тримають під арештом. Коли будуть звільнені люди невинні? І до керівника НАБУ. Коли почнеться реально розслідування так званих плівок Труби і Вовка, які доводять, що з Офісу Президента Зеленського керують і правоохоронною системою, і ДБР вчасності? Дякую. Що стосується того, що у мене нібито вимагали підписати підозри, це неправда. Ніхто ніколи не давав мені ніяких вказівок підписувати чи не підписувати підозри. Перше. Щодо слів Арахамії, хай Арахамія сам коментує свої слова. Соболєв Сергій Владиславович. Аваков? Ірина Валентинівна.

Я нагадаю, що коли фіксувались розмови в кабінеті голови адміністративного суду, то це не наша була справа, це було розслідування, яке проводилось Генеральною прокуратурою, а ми там здійснювали оперативне супроводження. цієї справи, на жаль, у нас ніколи не було. Ми просили ще тодішнього Генерального прокурора Луценка передати нам справу в суд для об'єктивної оцінки того матеріалу, який був отриманий, але двічі в цих наших клопотаннях чи запитах було відмовлено.

Шановний пане депутат, я не хочу коментувати справу про вбивство в межах політичної риторики. А взагалі рішення приймає суд. І якщо суду достатньо доказів, то це гарно. Якщо не достатньо, то приймається рішення. Дякую. Дякую. Соболєв Сергій Владиславович. Шановні колеги, давайте одному задавати питання, а не всім по колу. 20:55:58 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". У мене питання стосуються однієї теми. І все-таки я хочу звернутись до голови ДБР і Генерального прокурора. Боротьба з організованими злочинними угрупуваннями – це стає ключовим, про що звітуєте ви. В Запоріжжі сталася неймовірна подія. Керівник такого злочинного угрупування, завдяки вашій злагодженій роботі, був затриманий. Але при попередньому керівнику Генеральної прокуратури зникла найкраща доказова база, яка була знищена, як тепер зрозуміло, свідомо. Я звертаюсь до Генерального прокурора і керівника ДБР, проведіть розслідування: куди ділись гроші, які були вилучені, мільйони, плівки, диски і вся інша база, без якої на очах може розвалитися одна з найрезонансніших справ стосовно банди Анісіма, яка тероризувала Запорізьку область в 2010-2014 роках. Дякую. дякую за це запитання. Дійсно, для нас це серйозний і важливий успіх. І ми зробимо все для того, щоб ця справа якомога швидше пішла до суду і була відповідно завершена судовим вироком. Що стосується вашого звернення, ми обов'язково перевіримо якомога швидше. Оскільки ми розуміємо важливість цих доказів і час, час, який спливає. Ми поки що… Попередньо я дав доручення своїм колегам почати цю перевірку. І ми, як тільки її завершимо, ми вас повідомимо.

Коли законопроект нарешті буде подано до Верховної Ради України? Що ви як очільник Служби безпеки зараз робите, очікуючи прийняття цього закону? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Це болюче і сенситивне запитання, тому що насправді виконуючи ту обіцянку, яку я давав, перебуваючи на трибуні Верховної Ради восени, я чітко виконав і передав проект закону, розроблений Службою безпеки України, до Офісу Президента. Враховуючи необмежену кількість думок з цього приводу, думки міжнародних партнерів, експертів, різних осіб з цього приводу, я приймав участь робочої групи з цього питання до того моменту, як ми не затвердили дванадцяту фінальну редакцію Закону "Про Службу безпеки України". Після цього, на жаль, я з цієї групи вийшов і попросив робочу групу закінчити це питання. Знаю, що вони вже на фінальній стадії і найближчими днями цей закон з'явиться у Верховній Раді України.

безпеки України з реактивного на проактивний. Що це означає? Що ми намагаємося діяти вже не по факту скоєння якогось злочину, а ми все ж таки намагаємося попередити той злочин, ті ризики, які сьогодні виникають перед державною безпекою. По-друге, ми запозичили в наших партнерів структуру їхнього підрозділу і їхній досвід переймаємо в себе. По-третє, ми змінюємо взагалі загальні підходи на ризик-орієнтований підхід. Що це означає? Насправді структура Служби безпеки в тому вигляді, в якому вона сьогодні є, трішечки застаріла. Сьогодні вже немає тих загроз, які відповідають тій структурі Служби безпеки України, яка є сьогодні. Тому весь облік, вся оперативна службова діяльність сьогодні обліковується і спрямовується не в залежності від того, яка структура Служби безпеки України колись була затверджена, а враховуючи ті ризики, які сьогодні є перед українською державою і перед національною безпекою. Дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кива Ілля Володимирович.

5 років тому в центрі Києва вбили журналіста Олеся Бузину. 5 років Генеральна прокуратура України ховає у себе матеріали щодо причетності до цього вбивства працівників правоохоронних органів України. Мати Олеся зверталась до Президента України Порошенка, 4 роки він не міг знайти час здійснити особистий прийом. Я хочу звернутися до Президента України Володимира Зеленського. Шановний Володимире Олександровичу, я прошу вас здійснити особистий прийом мами вбитого журналіста Олеся Бузини, вона рік пише вам, а получає відповіді від Генерального прокурора Рябошапки, що приймати матерів вбитих журналістів – не президентська справа. Я прошу вас звернути увагу на це і здійснити прийом… Дякую. Запитання до… немає такого? Дякую. Шановні колеги, в нас 6 хвилин на виступи від народних депутатів. Прошу записатись. 3 хвилини на два виступи.

протирічать сьогодні державі ,яка називає себе демократичною. Ми прийняли закон, в якому все, що має символіку нацизму, все, що має символіку фашизму, повинно бути покарано. На жаль, сьогодні відбуваються речі, які говорять про інше. Про те, що сьогодні на мітингах, на інших якихось зібраннях, в яких присутні сьогодні державні службовці, є символіка і пропаганда нацизму. Хочу запитати конкретно керівника СБУ. Чи є справи, порушені по цьому питанню? А якщо немає, то яка ваша позиція особиста щодо цих питань? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Не дивлячись на те, що ми вже перейшли до виступів народних депутатів, я з радістю на нього відповім. Хочу зазначити, що закон в нашій країні один для всіх. І якщо ці угрупування, про які ви кажете, будуть здійснювати порушення закону, то Служба безпеки України відповідно до діючого законодавства, у відповідності до компетенцій і підслідності, яка віднесена до Служби безпеки України, буде реагувати на ці злочини. Є і більш радикальний варіант. Але для цього, щоб вирішити і піти шляхом більш радикального варіанту, я думаю, що Службі безпеці України потрібно об'єднатися з іншими правоохоронними органами і раз назавжди провести єдину операцію з цього приводу. Дуже дякую вам за запитання.

Дякую. Шановні друзі, у нас сьогодні був непростий день. Але попри всі емоції, нам все одно разом жити в цій країні за тими правилами, які ми всі разом встановлюємо. Шановний пане Президент, от я був першим журналістом, проти якого колись порушували кримінальну справу за виступ. Тоді це була криміналізована стаття. Це був Президент Кравчук. Була гучна справа, потім її закрили. Коли я зараз дивлюся на справу Софії Федини і на все, що відбувається, я хочу до вас персонально звернутися. Софія Федина, чесне слово, не збиралася вас вбивати. Кожен юрист вам скаже, що коли є погроза зі вбивством, то має бути механізм втілення цієї погрози або хоча би якісь її докази. Софія Федина сказала свою думку. Хтось може погодитися з коректністю чи некоректністю таких слів, з темою чи ні, але це питання свободи слова. Це не питання кримінального переслідування депутата, першого депутата після скасування депутатської недоторканності тут в залі. Я просто вас прошу забрати заяву і сказати, закрити цю справу і не позоритися на весь світ. Це буде чесно і людяно. Так би кожен зробив. Друге питання до пані Венедіктової. Шановна пані Венедіктова, ми з сім'ями Небесної Сотні і народними депутатами прийшли до вас в офіс ДБР для того, щоб зустрітися і поговорити про стан розслідування справ і призначення вашого заступника, який був адвокатом Януковича. На жаль, ані нас, ані представників цих сімей навіть не пустили за межі ДБР. Що б зробив нормальний посадовець? У вас є заступники, може, вас не було. Завели би в окрему кімнату, прийняли би в руки звернення, вислухали би. Це було би людяно і нормально. Тому що агресія, яка є в нашому суспільстві і між нами, дуже часто породжується відсутністю нашої мудрості і неможливістю чути один одного. Тому я хочу ще раз звернутися до всіх в залі, до більшості, яка тут хлопає і кричить. Слухайте, завтра ви будете в такій ситуації. А я не хотів би, щоб ви в ній були. До пана Президента, який сьогодні є Президентом, завтра не буде, і теж може бути в такій ситуації. І, до речі, на вашу поведінку, на вашу людяність, на ваш гуманізм дивиться весь світ і всі громадяни нашої країни. Давайте жити нормально і поважати один одного. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час, відведений на це питання порядку денного, вичерпаний. Я пропоную подякувати Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Дякую, пане Президенте. Переходимо до наступних питань порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України.

тому що нам треба проголосувати за включення його в порядок денний. І я попрошу народних депутатів не розходитися. Нам потрібно… Коля, ти теж народний депутат, не розходься. ми переходимо до розгляду проекту Закону номер 3003 про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Для того, щоб включити даний законопроект до порядку денного, ми повинні проголосувати. Шановні народні депутати, я попрошу зайняти вас свої місця, для цього нам потрібно набрати 226 голосів. Я прошу зайняти свої місця. Я ставлю на голосування питання включення до порядку денного сесії проекту Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях (реєстраційний номер проекту 3003). Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

За-257 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. Для прийняття рішення треба набрати 150 голосів. (Шум в залі) Я зрозумів, але спочатку – скорочена. Шановні колеги, ставлю на голосування скорочену процедуру розгляду цього питання. Прошу підтримати та проголосувати.

За-248 Рішення прийнято. Шановні колеги, я чую, є пропозиція – без обговорення, але в мене прохання. В нас є рішення комітету прийняти за основу і в цілому. Я поставлю по черзі: спочатку – за основу, після цього – в цілому. Не буде... давайте ми спочатку за основу приймемо. Ставлю... Шановні колеги, я ставлю на голосування прийняти за основу... Ну, секундочку, я поставлю спочатку за основу. Я сталю даний проект прийняти за основу, реєстраційний номер проекту 3003. Секундочку. Що и хочете? Ви хочете обговорення? Добре. Шановні колеги, ви хочете обговорення, я дам вам обговорення. Шановні колеги, я не можу не задовольнити таке прохання. Прошу записатися: два – за, два – проти. Але записуйтесь тільки ті, хто, справді, хоче виступити з цього питання, яке би ми могли проголосувати і без цього. Будь ласка.

І.С. Прошу підтримати без обговорення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чудово. Шановні колеги, наступний народний депутат Бондар Михайло Леонтійович. Будь ласка, передайте слово Ірині Геращенко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Геращенко Ірина Володимирівна. 21:11:35 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую за гучні аплодисменти деяким колегам зі "слуг". Колеги, це не, знаєте, що ви хочете, а це вимога до президії дотримуватися Регламенту, який вимагає, що якщо хоч одна депутатська група група чи фракція прагнуть обговорення, ми маємо обговорювати цей законопроект. Сьогодні його мали презентувати міністр оборони Загороднюк, якого навіть не попередили, що сьогодні він буде звільнений. Він прийшов сюди доповідати цей закон. Але "слуги" і Президент Зеленський навіть не поставили до відома свого міністра, що сьогодні він буде звільнений. Наше запитання. Де міністр Таран, який мав сьогодні презентувати цей законопроект? Де комітет профільний, який зараз може нам розказати, про що йдеться? А найголовніше наступне, це дуже важливий законопроект, який Верховна Рада України мала прийняти ще в грудні. І коли ви всі кричите про турборежим, насправді, це дурборежим, спочатку ви ставите ті законопроекти, які абсолютно не потрібні країні, а ті, які нам потрібні для того, щоби наше військо мало мотивацію, щоби наше військо могло навчатися разом з партнерами країн НАТО, ви залишаєте на березень. Шановний Ірино Володимирівно, оскільки звернення було до президії, я просто хочу повідомити вас, що тільки ви сказали, що ви маєте бажання обговорити, це питання одразу було поставлено на обговорення. Друге питання. Доповідачем по цьому законопроекту визначено заступника міністра оборони Поліщука Олександра Миколайовича, який знаходиться в залі. І тому, будь ласка, давайте ми не будемо пересмикувати, але оскільки ми пішли шляхом, ми пішли шляхом того, що ви хотіли обговорити, ви обговорюєте. Дякую, йдемо далі. Не керуйте тут. Ідемо далі. Будь ласка, наступний Нестор Іванович Шуфрич. Наша фракція не підтримує цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Нестор Іванович. І Сергій Владиславович Соболєв, будь ласка. Фракція "Батьківщина" підтримує цей закон, щоб було як можна менше втрат в наших Збройних Силах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Державницька позиція, Сергію Владиславовичу. Шановні колеги, оскільки ми обговорили це питання, я ставлю на голосування. Прошу зайняти свої місця. Я ставлю на голосування прийняти за основу проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях (реєстраційний номер проекту 3003). Прошу підтримати та проголосувати. За-286 Рішення прийнято. Відповідно до висновку комітету я ставлю прийняття в цілому цього законопроекту реєстраційний номер 3003: проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Прошу підтримати та проголосувати. За-289 Рішення прийнято. Дякую. Покажіть по фракціях, будь ласка. Ідемо далі. Шановні колеги, шановні колеги, наступним питанням у нас стоїть питання про проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил) (від 05.02.2020 року року №01-01/127 надано 06.02.2020 року, подання комітету 06.02.2020), номер реєстраційний 3015. Шановні колеги, та сама процедура. Я попрошу, нам потрібно набрати 226 голосів для включення його до порядку денного. Готові до голосування? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Шановні колеги, нам треба теж проголосувати 150 за розгляд за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати розгляд законопроекту 3015 за скороченою процедурою.

В'ятрович Володимир Михайлович. Прошу передати Забродському Михайлу. 21:17:48 ЗАБРОДСЬКИЙ М.В. Шановні колеги, незважаючи на те, що час вже досить пізній, але позачергове засідання має відбуватися, як то кажуть, за всіма канонами, без будь-яких порушень. Тому продовжуємо працювати. Стосовно закону, який пропонується розглянути. Всі ми знаємо, що протягом останнього року і навіть більше в Генеральному штабі була зроблена колосальна робота стосовно впровадження нових реорганізаційних структур з метою максимального наближення наших Збройних Сил саме до стандартів армій провідних країн світу. Знаєте, що чинною редакцією закону було впроваджено розділення посад начальника Генерального штабу і Головнокомандуючого Збройних Сил з 1 січня наступного 2021 року. Але враховуючи те, що зміни відбуваються швидко і нагальна вимога часу якомога швидше впровадити ті самі зміни за клопотанням Генерального штабу у тісній взаємодії з Комітетом з національної безпеки, оборони і розвідки було запропоновано переглянути термін, який зазначений в перехідних положеннях даного законопроекту. Наразі мова йде про кінець поточного місяця, тобто березень 2020 року. Дуже прошу підтримати цей закон. І я говорю про те, що наша фракція однозначно буде його підтримувати. Це ще один крок назустріч НАТО, це ще один крок вперед для наших Збройних Сил. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Володіна Дар'я Артемівна. Я прошу підтримати цей законопроект без обговорення та перестати займатися, будь ласка, пустими балачками і самопіаром за рахунок часу Верховної Ради. Дякую. Дякую. Наша фракція не підтримує цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наливайченко Валентин Олександрович. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Питання оборони не можуть бути і не мають бути самопіаром. Це перше. Друге. Фракція "Батьківщина" звертає увагу на те, що не запропоновані пропрезидентською фракцією зміни до інших законів, які справді фахово мають розвести і розділити повноваження, а головне – підсилити управління, забезпечення та боєздатність Збройних Сил України. Саме тому ми, підтримуючи в принципі посилення обороноздатності Збройних Сил, звертаємо увагу, що фахівці мають доопрацювати цей законопроект. Раз. Друге. Внести зміни до інших законів, в тому числі про воєнний стан в нашій державі, і боронити країну фахово і за найкращими стандартами НАТО, із зрозумілими правовими визначеннями, а головне, забезпечивши чіткі повноваження окремо начальнику Генерального штабу і окремо Головнокомандувачу. Дякую. Просимо це врахувати. Шановні колеги, всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. У мене питання. Дивіться, комітет пропонує прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Ставлю за основу, після цього в цілому. Добре? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил). Прошу підтримати та проголосувати. Шановні колеги... За – 293. Рішення прийнято. Шановні колеги, у нас проблема. Якщо ми зараз не проголосуємо, знову будуть проблеми. Давайте голосувати. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними пропозиціями комітету... з урахуванням, вибачте, пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил) (реєстраційний номер 3015). Прошу підтримати та проголосувати. Я вам надішлю, Сергій Володимирович. За-292 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступне питання це проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України (реєстраційний номер 0025). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, пропонується включити цей проект закону до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України. Прошу підтримати та проголосувати. За-268 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-251 Рішення прийнято. Шановні колеги, необхідно обговорення? Доповідає заступник міністра внутрішніх справ Гончаров Сергій Михайлович… Міністр, доповідає міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков. Шановні народні депутати! Сьогодні ми презентуємо масштабний та надзвичайно важливий проект посилення системи морської охорони та захисту кордонів. Зверніть увагу на екран.

Площа виключної (морської) економічної зони складає 21 тисячу квадратних миль. Після анексії Криму до тимчасово непідконтрольної території віднесено 413 миль морського кордону. В морі нас оточують потужні флоти та підрозділи берегової охорони Туреччини, Болгарії, Румунії, Грузії та Молдови, а головне – ворожого до нас флоту Російської Федерації. Щодня підрозділи морської охорони в цих водах забезпечують охорону державного кордону на воді, пошуково-рятувальні операції і протидіють ворожим ДРГ. Після анексії Криму на окупованому півострові залишилося 19 наших прикордонних кораблів та катерів, а також корабельні бази. Так як морська ділянка українського кордону на сьогодні найбільш незахищена, ми потребуємо посилення мобільності на воді. На жаль, із загальної кількості 69 одиниць корабельно-катерного складу 80 відсотків технічно і морально застарілі, деякі з них старше мене значно. Підтримка їх у справному стані не лише зменшує боєготовність підрозділів через чисельні ремонти, але відволікає в цьому неадекватно високі людські Тому сьогодні я пропоную великий проект, який підписаний Угодою між Французькою Республікою і Республікою Україна на рівні урядів, де ми залучаємо кредитні ресурси під 2,5 відсотки годовых в євро для того, щоб відбудувати 20 човнів. Кожний п'ятий буде у нас будуватися в місті Миколаїв, таким образом буде локалізація. Після чого ми у місті Миколаїв зможемо будувати човни вітчизняного виробництва на 100 відсотків. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, пане міністре. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Климпуш...

Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл, Кілія – саме в цих містах згодом можуть з'явитися 20 сучасних катерів морської безпеки і охорони зі спеціальною передачею даних і обладнані засобом висвітлення надводної обстановки і передачі даних відповідно. Таким чином, вони можуть з'явитися за рахунок казначейської позики Департаменту інституційної діяльності Французької Республіки. Хочеться зазначити, що відповідно до статті рамкового договору придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг відбуватиметься по ставці не менше 50 відсотків і така сама ставка буде запроваджена для придбання українських товарів та послуг відповідно. Це базується на умовах угоди Організації економічного співробітництва та розвитку. Хочу також зазначити, що були застереження в бюджетному комітеті та Комітеті євроінтеграції. Але нам вдалося досягти компромісу після обговорення цього питання з Міністерством фінансів. Тому спочатку відбудеться ратифікація саме рамкової угоди, з якою ви могли познайомитися, саме це розблокує початок проекту і внесення першого внеску, який також погоджений з Мінфіном. Так, дійсно, це внесе зміни і має навантаження на бюджет України 2020, але це вже погоджено з Міністерством фінансів. Саме тому Комітет з євроінтеграції пропонує,

Запишіться ті, хто бажає обговорити це питання, на виступи від депутатських фракцій та груп. Бакумов Олександр Сергійович. Наполягаєте? На сьогоднішній день, на превеликий жаль, у нас немає сучасної техніки морської на морі, тому вважаю, що ми повинні підтримати нашу Державну прикордонну службу, щоб вона була здатною протистояти зовнішнім викликам. Дякую за увагу.

говорити, називати виступ народного депутата при обговоренні того чи іншого законопроекту політичним самопіаром за рахунок часу Верховної Ради. Я сподіваюся, що колега зі "слуги" вибачиться за це своє припущення. Що стосується цього законопроекту. Законопроект… Про цей законопроект уряд не договорює. Насправді немає в державному бюджеті України передбачених додаткових коштів, які будуть необхідні для обслуговування цього державного боргу. І ми не знаємо з вами, наскільки збільшиться наш державний борг. А виходячи з сьогоднішньої економічної ситуації, як на мене, ми просто не можемо собі таке бездумне рішення ухвалювати. Це перше. І безумовно, "Європейська солідарність" є тою тою політичною силою, яка постійно працювала і працює, підтримує будь-яке зміцнення обороноздатності нашої країни. І ми, безумовно, розуміємо, що наші спроможності Військово-морських сил насамперед мають бути зміцнені. Тому ми вважаємо, що первинна і пріоритетна необхідність у катерах є саме у Військово-морських сил України, а не в Державної прикордонної служби. Дуже дякую. ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Прошу поставити питання на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую за слушну пропозицію. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, наступне питання. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (реєстраційний номер 2500). Доповідає заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Янченко Галина Ігорівна. Переходимо до правок. 16 правка, Мінько. Наполягає? Ні. Кулініч. Шановні колеги, а на яких правках будете наполягати? Фріс Фріс підходив. Ви не наполягаєте ні на чому? Так може ви займете місце. Почекайте, там дві правки на підтвердження.

і правка 176 народного депутата Красносільської. Ці правки стосуються статті 5 Закону України "Про нотаріат". Стаття 5, це є обов'язки нотаріуса, які делеговані йому державою. І чомусь закралася необхідність в цих правках додати Закон України "Про запобігання корупції", який нотаріус повинен дотримуватись. Хоча написано чітко, що нотаріус дотримується всіх законів, а не якихось конкретно. Тому я би хотів поставити ці обидві правки 175 і 176 на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Комітет ці правки врахував. Але, враховуючи додаткові висновки Мін'юсту, в принципі, пан Фріс має рацію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Тарасенко, ви теж не наполягаєте? На підтвердження. Шановні колеги, ставлю на підтвердження правку 175 Тарасенка. Прошу визначатись та голосувати.

За-39 Рішення не прийнято. Правка відхилена. І правка 176, аналогічна ситуація. Красносільської немає, однак вона теж підтверджувала, що вона не наполягає на цій правці. А, є. Вибачте. Анастасія Олегівна, ви не наполягаєте теж на 176 правці, да? Тому ставлю її на підтвердження. Вона була врахована комітетом, однак зараз ставимо на підтвердження. Прошу визначатися та голосувати. За-9 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця і після голосування не розходьтесь, буде оголошення ще.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 у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (реєстраційний номер 2500). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. 21:36:12 За-280 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, я дуже вдячний всім за роботу, однак дуже б не хотілося бути людиною, яка приносить погані звістки. Однак у зв'язку з вимогою 152 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 18 годину 30 хвилин 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору України... Руслану Георгійовичу. Керівнику Апарату Верховної Ради України Штучному забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 5 березня. Шановні колеги, завтра о 18:30 – позачергове засідання Верховної Ради України. Всім дякую. Питання в порядку денному одне. Оголошую позачергове засідання Верховної Ради України закритим. дякую.